Я прошу заходити всіх в зал і приготуватись до реєстрації. Отже, колеги, прошу підготуватися і зайняти робочі місця.

Отже, колеги, готові? Я прошу зареєструватись для участі у вечірньому засіданні. Прошу провести реєстрацію. 16:03:28

До речі, хочу вам повідомити, що я підписав проект Закону 5309 і невідкладно відправив його Президентові на підпис, чим закріпив історичне рішення українського парламенту. Закон про внесення змін до Закону "Про свободу совісті та релігійні організації" (5309) підписаний. Колеги, як і зазначено, в порядку денному, о 16 годині ми переходимо до питань блоку аграрної політики. Але я хочу вам наголосити на двох важливих речах. До обіду в нас був проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо здійснення закупівлі продукції, робіт і послуг оборонного призначення за імпортом. критично важливий для отримання Україною фінансової підтримки від Сполучених Штатів Америки для озброєння, і ми не можемо сьогодні зігнорувати закон, який передбачає кошти для озброєння української армії. Тому відразу після першого аграрного питання, колеги, я запропоную вам включити в порядок денний для прийняття рішення проект Закону 9122. Я хочу наголосити, ви знаєте цей закон, це закон, який розблоковує фінансування наших партнерів закордонних української армії і нашого безпекового сектору. І тому я всіх прошу підтримати цю пропозицію. Також ми зобов'язані затвердити календарний план Верховної Ради України на наступну сесію. Ми не можемо це питання відкладати, воно коротке. Регламентний комітет його підготував. Після цього я буду пропонувати прийняти цей закон. Потім з блоку Домбровського, який ми не змогли розглянути, "зелені" тарифи. І потім перейти в мораторій. І, колеги, якщо ми не будемо встигати, я попрошу проголосувати, щоб ми вечірнє засідання продовжили до завершення розгляду питання про продовження мораторію. Приймається така пропозиція загальна? П'ять законів. П'ять законів. Перший – аграрний, який стоїть зараз в порядку денному на розгляді. Це друге читання, там всього 7 правок, він дуже короткий. Потім – безпековий. Календарний план. "Зелені" тарифи. Продовження мораторію. П'ять рішень. Приймається, колеги? Зараз ми розпочнемо роботу. Розпочнемо роботу, але спочатку я хочу оголосити, що надійшла в Президію заява від двох фракцій: перерви реальної вони готові виступити від трибуни. Я запрошую до слова від двох фракції, Радикальної партії і "Народного фронту", голову фракції "Народного фронту" Максима Бурбака. Будь ласка. Шановні колеги, у вівторок, 17 грудня, фракція "Народний фронт" оголосила вимогу створити тимчасову слідчу комісію для розслідування фактів втручання у виборчий, політичний процес та інформаційний простір України Російською Федерацією та громадянами України, пов'язаними з владою держави-агресора, зокрема, Віктором Медведчуком. Як голова фракції "Народний фронт" я надіслав листи до колег, голів демократичних фракцій, із пропозицією делегувати до ТСК своїх представників. Сьогодні від імені нашої політичної сили хочу ще раз закликати до невідкладного формування комісії. Часу у нас з вами немає, а головне, часу немає в України. Вже у суботу, 22 грудня, стартує відлік 100 днів до першого туру виборів голови держави. З огляду на новорічні свята це ще менша дистанція, аніж може видатись на перший погляд. У період виборів Президента України, Верховного Головнокомандувача Збройними Силами, законодавчий орган країни зобов'язаний стати основою стабільності і захисту виборчого процесу, який буде перебувати під прицілом ворожих спецслужб з метою дестабілізації держави, спотворення результатів виборів на користь російського реваншу. Ми не повинні плекати ілюзій. Саме у цей виборчий час ворог буде найбільш небезпечним. Чи може Кремль засилати Баширових і Петрових замість солсберійських шпилів роздивлятися стіни Софії і пам'ятник Володимиру? Чи може Росія, яка намагалася вплинути на вибори у США, вчинити те саме з Україною, проти якої четвертий рік веде війну і територію якої окупувала. Чи може Кремль дестабілізувати кордони нашої країни з огляду та концентрацію у прикордонних областях Росії величезних військових ударних груп? Відповідь на ці питання очевидна – так. І влада в Україні повинна бути готова до будь-яких сценаріїв. Саме тому ми, парламент, як представницький орган українського народу зобов'язані якнайшвидше знешкодити у першу чергу легітимно діючу агентуру усередині країни. Агентуру, яка обросла впливовими зв'язками, суперприбутковими нафтовими бізнесами, телеканалами з абсолютною свободою вести інформаційну гібридну війну проти України. Ми повинні нейтралізувати "путінський жупел" у самому серці країни. Ворожий штаб, який всі ці роки, отримуючи вказівки напряму з Москви, працював не в українських інтересах, не у підпіллі, не ховаючись у лісах і болотах, а відкрито і нахабно, винаймаючи офіси в центрі столиці і літаючи напряму до Путіна за інструктажем. На чолі цієї агентури стоїть кум і агент Путіна Медведчук. Я свідомо назву імена голів фракцій: пана Герасимова, пана Березюка, пана Ляшка, пані Тимошенко – для того, щоб у відповідності до регламенту, головуючий міг їм надати слово для репліки. Щоб кожен міг сказати, він з Україною чи з Медведчуком, чи буде голосувати за створення ТСК по Медведчуку, чи ні? І на завершення, хочу сказати дещо, що, на перший погляд, не має відношення до України, це взагалі виглядає дивно у цьому виступі. Але, я розповім вам про пташку, яка живе у Новій Зеландії, називається какапо, вона унікальна абсолютною нездатністю помічати небезпеку. Коли до неї крадеться хижак, вона вміє лише притискатися до землі. Сьогодні ця дивна пташка внесена у "Червону книгу" як вимираючий вид. Щиро хочу, щоб ця історія не була про жодного з нас – політиків, від яких залежить життя країни. Вірю, що лідери демократичних фракцій нашого парламенту бачать небезпеку, а тому розраховую на чесну відповідь про підтримку ТСК щодо розслідування діяльності Медведчука. Дякую за увагу. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. Отже, колеги, ми переходимо до першого закону, блоку питань аграрної політики. Це проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо уточнення порядку передачі в оренду водних об'єктів у комплексі з земельними ділянками (3157). Це друге читання, колеги. Тільки сім відхилених правок, ми згаяли дуже багато часу. Я прошу зараз усіх заходити в зал, ми буквально за 10 хвилин перейдемо до голосування. Я прошу, колеги, всіх голів фракцій запросити депутатів в зал, щоб ми змогли ефективно попрацювати після обіду на вечірньому засіданні. І я запрошую до доповіді голову підкомітету Комітету з питань аграрної політики та земельних відносин, Хлань Сергій Володимирович. Будь ласка, пане Сергій. Шановний головуючий, шановні колеги, на ваш розгляд пропонується проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо уточнення порядку передачі в оренду водних об'єктів у комплексі з земельними ділянками (реєстраційний номер 3157), підготовлений Комітетом з питань аграрної політики та земельних відносин до другого читання. Зазначеним законопроектом шляхом внесення змін до Земельного і Водного кодексів України та Закону України "Про оренду землі" пропонується вдосконалити чинний механізм оренди водних об'єктів. Усунути неузгодженості чинного законодавства і неоднозначність застосування існуючих правових норм. Всього до законопроекту надійшло 21 пропозиція та правка від народних депутатів України. З яких враховано 10, враховано частково 2, враховано редакційно 2, відхилено 7. Зупиняюсь на основних положеннях проекту, встановлюється, що має укладатись один договір оренди земельної ділянки, який передбачає одночасно і право оренди земельної ділянки, і розташованого на ній водного об'єкта. Зберігаються існуючі норми про те, що в такому випадку будуть сплачуватись і орендна плата за землю, визначена на земельному аукціоні, підкреслюю, на земельному аукціоні. Не звільняється передача в оренду водних об'єктів з земельними ділянками без аукціонів, виключно на земельному аукціоні. І фіксована плата за користування водним об'єктом, що визначається за методикою, затвердженою Мінприроди. На сьогоднішній день діє така норма, що спочатку підприємець оформлює оренду водної гладі, а тоді йде на конкурс для того, щоб одержати земельну ділянку під водною гладдю. Цей закон робить один аукціон в комплексі: і на земельну ділянку, і на водну гладь. Фактично прибирає бюрократичну норму, коли є можливість така, що земельну ділянку може взяти в оренду один підприємець, а водну гладь інший, і тоді з'являються суперечки рейдерського характеру. Також врегульовується питання взаємовідношень між орендарем водного об'єкту та особою, яка одержала дозвіл на спеціальне водокористування в межах цього об'єкту. Закріплюється право, за яким орендар водного об'єкту не повинен створювати перешкод у спеціальному водокористуванні. Врегульовується питання скидів водокористувачем зворотних вод у орендовані водні об'єкти, це щодо застосування в рисових чеках.

За результатами обговорення комітет вирішив рекомендувати Верховній Раді проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо уточнення порядку передачі в оренду водних об'єктів у комплексі із земельними ділянками прийняти у другому читанні та в цілому як закон. Отже, колеги, ми переходимо до розгляду правок. Я буду називати ті правки, які відхилені. Але хочу нагадати: в нас всього сім відхилених правок. Голосування відбудеться за 5-7 хвилин. Я переконливо прошу всіх заходити в зал і займати робочі місця,

Вадим Івченко, фракція "Батьківщина". Шановні колеги, в цьому законі бентежить одна річ. В змінах до Земельного кодексу говориться, що орендарі, яким водний об'єкт надано в користування на умовах оренди, можуть дозволити іншим водокористувачам здійснювати спеціальне водокористування. Хочу вам показати… сказати щодо зауважень науково-експертного управління, які саме про це і говорять, що надання певним суб'єктам господарювання пільг в отриманні земельних ділянок не відповідає статті основного закону, за яким держава забезпечує захист усіх суб'єктів права власності і господарювання. Я не буду ставити правки на підтвердження, але хотів, щоб ви підтримали мою правку. Дякую. Використання земельних ділянок для потреб, пов'язаних з користуванням надрами та спеціального водокористування, в тому числі використання земельних ділянок власниками діючих меліоративних систем та систем внутрігосподарських меліоративних, які забезпечують меліорацію таких земельних ділянок, під водними об'єктами для спеціального водокористування, пов'язаного із забором та використання води для зрошувальних заходів на зрошувальних землях, в тому числі зрошувальних землях, на яких розташовані рисові чеки. Ця правка саме для того, щоб унеможливити рейдерські атаки. Тому що буває і таке, що один підприємець, отримавши спеціальне водокористування, не може... а цей об'єкт получає в оренду інший підприємець, існує така суперечна сутичка, яка породжує рейдерські права. Тому саме і була запропонована ця правка.

Я ставлю на голосування 3 правку народного депутата Івченка. Комітет її відхилив. Хто її підтримує, я прошу проголосувати. Будь ласка, 3 правка. Рішення не прийнято. Наступна з відхилених, я називаю тільки відхилені. 9-а. Не наполягає. 10-а. Не наполягає. 13-а. Левченко, будь ласка, пане Юрій. Левченко, "Свобода", 223 округ, місто Київ. Справа в тому, що законопроект до другого читання, справді, виправив дуже негативну рису першого читання, там, де пропонувалося передавати відповідні землі в оренду без аукціону. Я дякую за те, що була врахована, зокрема і моя правка, і це питання було прибрано. далі по тексту законопроекту ви залишили речі, які, власне кажучи, були прописані спочатку під ту умову, що не буде вже аукціонів. Зокрема оцей пункт, який я зараз я пропоную виключити, мова іде про 2 пункту 2 розділу І законопроекту, він якраз прописувався під той випадок, якщо аукціонів не буде. А якщо ж ми лишаємо аукціони, то таких норм не має бути, тому що якщо вони лишаються, вони лишають певні прогалини законодавчі, які дозволяють по суті ну так само отримувати відповідне майно неналежним чином в користування. Тому я прошу цей пункт також виключити, враховуючи те, що аукціони лишилися. Дякую. Дякую. Будь ласка, Сергій Володимирович. 16:19:30 ХЛАНЬ С.В. Правка була відхилена, оскільки за концепцією законопроекту, доопрацьованого робочою групою, при наявності дозволу на спецводокористування земельні торги не будуть проводитися лише у випадках, коли здійснюється забір води для зрошення. Дана норма сприяє запобіганню аграрного рейдерства. Я ще раз хочу накреслити, що це виключна норма саме для того, що коли підприємець на орендованих землях вклав гроші і зробив гідротехнічну меліорацію, ввів її в експлуатацію, то він має право на наступний термін продовження оренди, щоб відійти від аграрного рейдерства саме в цій сфері. Це є одне-єдине виключення. Тому я би просив його зберегти саме для того, щоб запобігти аграрному рейдерству у цій сфері. Правка була відхилена. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. Ви наполягаєте на голосуванні? Я ставлю на голосування правку номер 13 народного депутата Левченка. Хто підтримує дану правку, прошу голосувати. Комітет її відхилив. Будь ласка. колеги, я запрошую ще раз всіх в зал. У нас дуже стиснутий час. Посекундно ми рахуємо. 16:20:49 За-31 Рішення не прийнято. 14-а. Не наполягає. 15-а. Не наполягає. На 15-й, так? Включіть Івченкові. Це буде, колеги, заключна правка, 15-а Івченка. Після цієї правки ми переходимо до голосування. Я звертаюся до усіх: до Комітету з питань аграрної політики, до Комітету з питань безпеки – забезпечити максимально, запросити всіх депутатів в зал. Через 2-3 хвилини ми переходимо до прийняття рішення. Будь ласка, Івченко, 15 правка. 16:21:21 ІВЧЕНКО В.Є. Дякую, шановний головуючий. Вадим Івченко, фракція "Батьківщина". Я хочу сказати, ми з вами запроваджуємо систему в цьому законопроекті, в принципі, вірно. Для того, щоб у нас розвивалась меліорація, будувалися гідротехнічні споруди, надавалися водні об'єкти разом із земельними ділянками. Але я хотів сказати таку річ, і я ще раз наголошую, що той, хто встиг перший, він може надати дозвіл, а може не надати дозвіл іншим користувачам, які отримують спецводокористування. І я в цьому контексті хочу сказати, що ми запроваджуємо не зовсім рівний підхід до всіх суб'єктів господарювання. Тому якщо у нас буде зобов'язання суб'єкта надати можливість іншим водокористувачам, які отримали спецводокористування, будувати гідротехнічні споруди і робити водозабір для своїх меліоративних систем, тоді це буде державницький законопроект, і "Батьківщина" за нього проголосувала б. Дякую. Будь ласка, Сергій Володимирович. 16:22:31 ХЛАНЬ С.В. Я хотів би зазначити, що навпаки цим законопроектом врегульовується питання взаємовідносин між орендарем водного об'єкта та особою, яка одержала дозвіл на спеціальне водокористування в межах цього об'єкта. Закріплюється право, за яким орендар водного об'єкта не повинен створювати перешкоду в спеціальному водокористуванні. Тому ця правка не має сенсу, і комітет її відхилив. Дякую, колеги. Отже, ми завершили обговорення. Через 2 хвилини ми переходимо до прийняття рішення. Я ще раз нагадую всім головам фракцій і також членам комітетів і аграрної політики, і безпекової, що через 2 хвилини ми переходимо до прийняття рішення. Зараз заключне слово доповідача. Сергій Володимирович, будь ласка. І через 2 хвилини ми переходимо до прийняття рішення. Шановні колеги, цей законопроект фактично врегульовує питання, яке до сьогоднішнього часу було, скажемо так, в подвійних стандартах. Підприємець для того, щоб одержати водний об'єкт в оренду, повинен був спочатку укласти договір оренди водного об'єкта, тобто водної гладі, а тоді йти на конкурс для того, щоб одержати в оренду земельну ділянку. І впадались такі випадки, коли один орендар заключає оренду на водну гладь, а інший для того, щоб створити йому суперечку і перешкоди, виграє конкурс щодо земельної ділянки, яка під цією водною гладдю, і унеможливлює фактично можливість займатися підприємництвом на цьому водному об'єкті. Ми врегульовуємо це питання саме тим, що говоримо про те, що водний об'єкт в комплексі з земельною ділянкою на земельних торгах. Тобто підприємець іде на аукціон і одержує в комплексі земельну ділянку і водний об'єкт, причому на конкурсі виграє той, хто дає більшу ціну. А водний об'єкт вже автоматично видається в оренду згідно розрахунків, які зроблено Міністерством аграрної політики. Цей закон направлений на на антирейдерські такі запобігання для того, щоб була можливість підприємцям вільно працювати і не залежати від бюрократичних перепон, і не залежати від рейдерських нападів з боку нечистих на руку підприємців. Дякую за увагу і прошу підтримати законопроект в другому читанні та в цілому. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. Отже, колеги, обговорення завершене. Ми переходимо до прийняття рішення і я закликаю усіх голів фракцій запросити депутатів в зал. Хочу нагадати, що відразу після голосування за проект Закону № 3157 я запропоную сесійній залі включити в порядок денний сесії для прийняття рішення проект Закону 9122, безпекового закону, який забезпечує кошти для українського сектору оборони від наших союзників з вільного світу, відразу після того. І тому я прошу всіх зайняти робочі місця. Поки депутати заходять, я хочу повідомити, що в Україні з візитом перебуває делегація парламентської групи дружби "Єгипет - Україна" Палати представників Єгипту. Зараз іноземна делегація знаходиться у дипломатичній ложі українського парламенту. Привітаємо наших шановних гостей і побажаємо їм плідного відвідування нашої держави і хороших вражень від перебування на українській землі. Вітаємо вас. І переходимо до прийняття рішення. Будь ласка, поверніться з лож на свої робочі місця. І нагадую, відразу після цього голосування – включення в порядок денний безпекового питання. Тому я всіх патріотів прошу брати участь в голосуванні. А зараз я прошу всіх приготуватись до прийняття рішення. Я ставлю на голосування проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо уточнення порядку передачі в оренду водних об'єктів у комплексі з земельними ділянками (№ 3157) в другому читанні та в цілому. Прошу голосувати, прошу підтримати, колеги. Голосуємо! Підтримаємо аграрний комітет наш! Підтримаємо наших колег! Голосуємо уважно і відповідально. Голосуємо. Прошу підтримати. Голосуємо.

"Батьківщина" – 1, "Воля народу" – 4, "Партія "Відродження" – 11, позафракційні – 20. Колеги, не виходіть із залу. Так само потім вийдуть, коли буде ваш закон. Отже, я прошу всіх приготуватись. Зараз я поставлю за повернення, а потім вже закон поставлю в цілому. Я прошу всіх зайняти робочі місця і під час голосування бути на робочих місцях. Отже, перша пропозиція: повернутись до проекту Закону 3157. Прошу проголосувати. Отже, колеги, в пошуку компромісу зараз я назву від комітету правку, одне слово, яке дозволить нам зібрати необхідні голоси. Прошу всіх займати робочі місця. Прошу всіх приготуватись. Я прошу автора від комітету назвати мені, будь ласка… 30 секунд, будь ласка. Хлань Сергій Володимирович. Колеги, займайте робочі місця. Не виходіть. Будь ласка, 30 секунд. 16:29:29 ХЛАНЬ С.В. Є пропозиція внести з голосу, що орендарі, яким водний об'єкт надано в користування на умовах оренди, попередній версії було – "можуть дозволити іншим водокористувачам здійснювати спеціальне водокористування" замінити на "зобов'язує дозволити іншим водокористувачам здійснювати спеціальне водокористування". Замінуємо слово "можуть" на "зобов'язує". ГОЛОВУЮЧИЙ. Зрозуміло, так? Я з цією правкою і поставлю на голосування. Отже, займіть робочі місця. Прошу приготуватись, колеги. я ставлю першу пропозицію повернутись до голосування за проект Закону 3157. Я прошу всіх взяти участь в голосуванні і прошу підтримати повернення до розгляду цього закону. Голосуємо, колеги. Підтримуємо. Голосуємо. Прошу підтримати. Голосуємо.

Ще менше голосів, колеги. Можливо, в комітет на доопрацювання ви приймете рішення? Скажіть. Отже, колеги, я ставлю наступну пропозицію і давайте навколо неї об'єднаємося. Проект Закону 3157 – в комітет на повторне друге читання. Прошу проголосувати і прошу підтримати. Підтримаєте це, на повторне? Колеги, прошу проголосувати. Підтримуємо. Прошу голосувати Голосуємо, колеги. Підтримуємо. Це компромісна позиція на повторне… Ми повертались до в цілому. Ми можемо поставити так, це друга пропозиція. Отже, проект Закону 3157 в комітет на повторне друге читання. Я прошу підтримати, прошу проголосувати. Це компромісна позиція. Голосуємо. Підтримуємо. Прошу підтримати. Голосуємо. Голосуємо, колеги. Це компромісно. Підтримайте, колеги. За-211 Ну, чому так? Ну, ми ж просто час затягуємо. Це ж рішення повністю нейтральне – повернути в комітет. Давайте іще раз, колеги, тепер вже повернемось, і я поставлю ще раз. Я дуже прошу, щоб не було затягування часу. Поможіться, пане Ярослав, будьте на робочому місці. Колеги, будьте… не виходіть з залу. Отже, перша пропозиція повернутись, вона цілковито компромісна, хай кожен підтримає її. Перша пропозиція: повернутись до розгляду 3157. Прошу проголосувати, прошу підтримати. Голосуємо. Підтримуємо, колеги. підтримуємо! Підтримуємо, щоб не гаяти час. Підтримаємо, колеги. Голосуємо.

голоси. Я бачу, не встигли. Так будьте на робочих місцях для голосування. Будь ласка, Світлана. Олексій, зараз безпековий закон величезної ваги, як можна? Колеги, отже, я ще раз ставлю повернутись і в комітет на повторне. Прошу усіх приготуватись, три голоси, колеги, будьте на місцях. Перше голосування – повернутись до проекту Закону 3157. Прошу усіх проголосувати. Прошу підтримати. Голосуємо, колеги. Кожен голос, підтримайте, колеги, голосуємо. За повернення. Голосуємо.

пропозицію в комітет на повторне друге читання. Це компромісна пропозиція, і відразу після того безпековий закон. Прошу всіх приготуватись. Отже, 3157 – на повторне друге читання в комітет. Прошу проголосувати, прошу підтримати. Голосуємо, підтримуємо. В комітет. Голосуємо, За-239 Рішення прийнято. І тепер, колеги, увага! Увага! Зараз я ставлю пропозицію включити в порядок денний для прийняття рішення зараз проекту Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо здійснення закупівлі продукції, робіт і послуг оборонного призначення за імпортом (9122). цей законопроект дозволить нам отримати підтримку для української армії, для українських воїнів. Я прошу кожного відповідально проголосувати. Отже, голосуємо. Я ставлю пропозицію 9122 включити в порядок денний сесії для прийняття рішення зараз. Голосуємо. Патріоти, підтримуємо безпеку, українську армію, підтримуємо, голосуємо. Голосуємо, колеги, злагоджено, відповідально. Голосуємо. За-228 Рішення прийнято. І ми переходимо до розгляду. І я прошу підтримати пропозицію розгляд проекту Закону 9122 за скороченою процедурою. Прошу проголосувати, прошу підтримати. Голосуємо.

За-177 Рішення прийнято. І я запрошую зараз до доповіді представника Комітету з питань національної безпеки Вінника Іванна Юлійовича. І прошу максимально, лаконічно, пане Іване, у нас час обмежений. Шановні колеги, ми, по-перше, хотіли подякувати нашим партнерам зі Сполучених Штатів Америки за те, що в бюджеті на 2019 фіскальний рік в Сполучених Штатах Америки передбачено 250 мільйонів доларів Штатів Америки для підтримки України, підтримки шляхом фінансування безпекових оборонних програм, які надаються Україні, в тому числі шляхом передачі техніки, озброєнь, боєприпасів для нашої української армії. Водночас критичною умовою реалізації цих видатків є повноваження Міністерства оборони отримувати напряму таку продукцію, без залучення посередництва компаній спецекспортерів "Укроборонпрому". Очевидна, зрозуміла пропозиція. Окрім того, ми отримали лист однозначного змісту від Посольства Сполучених Штатів Америки, де вони пропонують Верховній Раді якнайшвидше ухвалити відповідні зміни до законодавства для того, щоб дозволити Міністерству оборони, міністру оборони ставити свої підписи під відповідними зовнішньоекономічними контрактами і отримувати напряму таку продукцію. Цей законопроект покликаний вирішити цю ситуацію, тому прошу його проголосувати за основу в першому читанні. Комітет швидко доопрацює до другого і на першій сесії наступного року ми його приймемо в цілому. Водночас хотів би також повідомити вас про дискусію, яка відбулася на комітеті з представниками фракції "Самопоміч", які також звертаються увагу на необхідність комплексного врегулювання і знищення монополії спецекспортерів, яка зараз існує, по експорту і імпорту продукції оборонного призначення. Зареєстрований фракцією "Самопоміч" законопроект 8448 потребує ретельного опрацювання в комітеті і комітет, загалом підтримуючи цю ідею, пропонує його так само сьогодні включити в порядок денний і доручити комітету вже в наступному році його опрацювати. Тому що питання знищення корупційної монополії, яка виникає, по виключним повноваженням спецекспортерів потребує термінового вирішення законодавчо. Дякую. Дякую. Колеги, я всім, хто остерігається, наголошую, це буде тільки за основу. Давайте ми швидко і лаконічно пройдемо обговорення. Прошу провести запис на виступи. Будь ласка.

Шановні колеги, ви знаєте, що наша принципова позиція була під час всіх попередніх голосувань, ми категорично виступали проти того, що будь-які закупівлі, включаючи військову сферу, проводились без відповідних тендерних процедур. якщо поправка, яку щойно оголосив автор законопроекту, про те, що це стосується виключно зовнішньоекономічних контрактів, буде реалізована, в такому варіанті ми готові підтримати максимально скорочену процедуру, яка закладена в цьому законопроекті. Дякую. Від "Блоку Петра Порошенка" хто буде? Прошу, Ричкова, народний депутат Ричкова. Включіть, будь ласка, Доброго дня, шановні колеги! Тетяна Ричкова, 27 округ, місто Дніпро. Я прошу підтримати даний законопроект, щоби Міністерству оборони надати можливість працювати по прямим контрактам. Тому що зараз існують деякі межі, і є такі так звані "прокладки", які проводять дані операції. Тому я прошу всіх підтримати і надати можливість працювати напряму Міноборони задля того, щоби, по-перше, зекономити бюджетні кошти, а, по-друге, щоб це все було прискорено і якомога більше було закуплено техніки, яка, на жаль, наразі, не виготовляється у нас в Україні. Дякую. Дякую. Я запрошую до слова народного депутата Пастуха від "Об'єднання "Самопоміч". 16:40:40 ПАСТУХ Т.Т. Шановні народні депутати! Тарас Пастух, "Об'єднання "Самопоміч", Тернопіль. Ми як фракція "Самопомочі", очевидно, підтримаємо даний законопроект, тому що він частково може допомогти вирішити ту проблему, про яку ми говоримо вже останніх 4 роки, про ту корупційну складову інституцію, яку заснувала ще попередня влада, з двома цілями. Перша – це роззброєння нашої країни і через "Укрспецекспорт" розпродувати всю нашу військову техніку, прикрившись державною таємницею. І наслідки сьогодні, відчуваємо на сьогодні, коли немає чим обороняти нашу країну. друга мета – це фактично породження тієї самої корупції, де під знову ж таки тією самою державною таємницею укладаються контракти, де Міністерство оборони отримує тисячі доларів за проданий танк, підприємства-посередники отримують мільйони, десятки, сотні мільйонів українських гривень платників наших податків. Але чи ми вирішуємо цю проблему? Сьогодні ми фактично забираємо право на спецекспорт, спецімпорт "Укроборонпрому" і передаємо можливість визначати такі підприємства Кабінету Міністрів України. І фактично це може породити ту саму схему, де привілейовані підприємства отримують можливість і монополію на укладення таких контрактів. Я думаю, що це неправильний підхід, і, власне, українські підприємства, виробники озброєння, іноземні наші партнери, вони говорили про повну лібералізацію даного ринку, але під контролем держави, на що був і направлений наш законопроект, який розроблений був разом із колегами із БПП, із "Народного фронту". І я сподіваюся, що цей парламент ще в цьому скликанні здатний буде його підтримати і реалізувати. Але сьогодні це є певний той крок, який можливо ще з частиною поправок, доопрацювання до другого читання Комітет нацбезпеки нацбезпеки і оборони зможе все-таки покращити і, дійсно, дати можливість Міністерству оборони на пряму, а не через посередників, закуповувати ту допомогу…

Я прошу всіх заходити в зал. Колеги, на правду, ми рахуємо кожну секунду зараз, щоб прийняти всі закони. Я нагадую: календарний план, "зелені" тарифи і мораторій на землю, нам важлива кожна секунда. Давайте швидко працювати, інтенсивно, у нас до обіду, на жаль… Зараз, нехай люди зайдуть, ми зараз провалимо. Будь ласка, займайте робочі місця, колеги. Я наголошую, ми будемо голосувати тільки за основу, щоб не було будь-яких острахів. Але навіть голосування за основу нам відкриває шлях для підтримки української армії. Тому, будь ласка, поверніться з лож, надто важливі питання, надто важливе рішення, зайдіть в зал, займіть робочі місця, колеги. Від цього рішення залежить підтримка українських військових на передовій. Отже, колеги, я прошу приготуватись до голосування. І я ставлю на голосування проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо здійснення закупівлі продукції, робіт і послуг оборонного призначення за імпортом (№ 9122) за пропозицією комітету за основу колеги, лишень за основу. Прошу підтримати українських військових, підтримаємо передову, голосуємо за. Прошу підтримати, голосуємо. Підтримаємо, колеги, злагоджено, відповідально. Голосуємо.

За-234 Рішення прийнято. Вітаю парламент український. Колеги, нагадую, нам вкрай важливо сьогодні прийняти календарний план, давайте так само швиденько, ефективно його приймемо. Ми переходимо до розгляду питання про календарний план, це проект 9419. І я прошу підтримати розгляд його за скороченою процедурою. Прошу голосувати, прошу підтримати. Давайте за 5 хвилин його приймемо. Голосуємо.

Шановні колеги! Дуже стисло, щоб не витрачати дорогоцінний час. Розробили календарний план, відповідно до вимог Регламенту, з урахуванням графіку вихідних днів і святкових. Пропонується провести 12 пленарних… 12 тижнів пленарних засідань, 8 тижнів роботи в комітетах, комісіях, фракціях, 4 тижні роботи депутатів з виборцями, 12 "годин запитань до Уряду". Надіслали пропозиції депутатські фракції і керівництво Апарату щодо проекту календарного плану. Прийняли рішення рекомендувати Верховній Раді прийняти проект Постанови № 9419 за основу і в цілому з урахуванням пропозицій Апарату щодо роботи Верховної Ради України в лютому 2019 року, а саме: тижні з 4 по 8 лютого та з 25 лютого по 1 березня відвести для пленарних засідань Верховної Ради України; тиждень з 11 по 15 лютого відвести для роботи в комітетах, комісіях, депутатських фракціях, групах; тиждень з 18 по 22 лютого відвести для роботи народних депутатів з виборцями. Знову ж таки для економії часу, можливо, пропозицію Герасимова я зараз…

в наступному. В тому, щоб у квітні на відміну від того проекту, який вам розданий, тижні з 9 по 12 відвести для пленарних засідань, а також з 23 по 26 для пленарних засідань; тижні з 2 по 5 квітня і з 16 по 19 відповідно для роботи в комітетах, комісіях, фракціях і групах. З урахуванням цих пропозицій прошу поставити на голосування. ГОЛОВУЮЧИЙ. Колеги, увага! Я прошу всіх заходити в зал. Колеги, увага! До Артура! До Артура! До Артура! Колеги, дивіться, в мене є прохання. Увага! В нас Погоджувальна має бути 14 січня. В мене є пропозиція, щоб ми Погоджувальну провели 15 січня, щоб 14 січня, коли буде Старий Новий рік, ми все-таки не мали Погоджувальну. Тобто січневий тиждень залишається, тільки Погоджувальна не 14-го, а 15-го зранку, а потім сесійний день. Нема заперечень, колеги? 14 січня буде важко зібрати когось. Послухайте мене, колеги! Це гарна пропозиція, щоб Погоджувальна була 15 січня в січні. Приймається? Отже, прошу займати робочі місця, колеги. Не виходьте із залу, займіть робочі місця, колеги.

Отже, колеги, багато повиходило із залу. Будь ласка, займіть робочі місця. Колеги, я вас прошу, під час голосування будьте на місці. Отже, ми переходимо до прийняття рішення. Отже, ми переходимо до прийняття рішення.

Колеги, будь ласка, переходимо до прийняття рішення. Отже, колеги, я ставлю на голосування проект Постанови 9419 з правкою, яку я озвучив під стенограму, про 15 січня. Я прошу її підтримати з тими правками, які озвучив Павло Пинзеник. І, колеги, я прошу вас проголосувати і бути на робочих місцях під час голосування, і прошу підтримати. Ні. Прошу підтримати. Прошу проголосувати, прошу підтримати. Голосуємо, колеги, щоб ми не заблокували роботу нашої Ради. Прошу голосувати, прошу підтримати. Голосуємо. Підтримуємо, колеги, з правкою, яку я озвучив про 15 січня. Прошу підтримати, голосуємо.

Рішення прийнято. Колеги, в нас лишається "зелений" тариф і мораторій на землю. Колеги, ми встигаємо нормально, подивіться. Увага, колеги, увага, увага! Зараз вирішимо шляхом голосування. Увага, увага, колеги! Зараз я хочу звернутися до залу. В нас є, лишилося два ключових питання. Одне з них – це питання про "зелений" тариф, який був в питанні Домбровського, і мораторій. Ми встигаємо обидва розглянути, колеги.

Отже, колеги… Ми встигнемо обидва закони! Давайте, колеги, я зараз ставлю так: хто за те, щоб ми зараз перейшли до питання про проект Закону про внесення змін до деяких законів України щодо забезпечення конкурентних умов виробництва електричної енергії (8449). Я прошу зайняти робочі місця, колеги. Я прошу приготуватися до голосування. Отже, колеги, "зелений" тариф я ставлю. Хто за те, щоб ми зараз перейшли до "зеленого" тарифу? Колеги, я прошу підтримати мене.

звертаюся до залу. Хто за те, щоб ми перейшли зараз до розгляду проекту Закону 8449, прошу проголосувати і прошу підтримати. Прошу проголосувати. Прошу підтримати, колеги. Голосуємо. А потім мораторій. А потім мораторій. Голосуємо. Прошу підтримати.

177 голосів недостатньо, колеги. Не встигли, так? Я поставлю ще раз, колеги. Але наголошую, якщо ми не проголосуємо, я тариф поставлю після мораторію. Отже, я ще раз ставлю. Хто за те, щоб ми зараз перейшли до проекту Закону 8449, прошу проголосувати. І прошу підтримати. Голосуємо "зелений" тариф. Голосуємо. За-200 Таким чином, колеги, ми переходимо до питання про мораторій. Я, колеги… Я вас дуже прошу, увага. Я вас дуже прошу. Не встигли? Я ще раз поставлю, колеги. Колеги, я прошу згуртуватися. Я кажу, зараз ми штучно затягуємо час. Ми встигаємо і один, і другий закон. Давайте ми так зробимо, колеги, щоб був спокій в залі. Увага, послухайте мене, мудра пропозиція, послухайте Голову, що ми працюємо, поки не розглянемо мораторій на землю. Це перша пропозиція, я прошу всіх підтримати, що ми, вечірнє засідання буде тривати доти, доки ми не проголосуємо закон-мораторій, не розглянемо мораторій на землю. Прошу проголосувати і прошу підтримати. Голосуємо, голосуємо, голосуємо, це мудра пропозиція. Голосуємо, колеги, голосуємо. За-146 Тоді я ще раз поставлю зараз 8449. Якщо не буде, переходимо до питання мораторію. Отже, колеги, я заключний раз ставлю. Хто за те, щоб ми зараз перейшли до проекту Закону 8449, прошу голосувати, прошу підтримати. Голосуємо.

І ми таким чином, колеги, переходимо до наступного питання порядку денного, який запропонований аграрним комітетом. Це проект Закону про мораторій на відчуження земель сільськогосподарського призначення. Хочу вам наголосити, що зареєстровано майже законопроектів. Тому моя пропозиція: перше голосування – скорочена процедура, потім виступи кожного, а потім голосування. Хто за те, щоб ми розглянули за скороченою процедурою? Ми не встигнемо інакше, ми інакше не встигнемо, колеги, і ми не зможемо "зелений" тариф розглянути, а так ми встигнемо розглянути. За скорочену процедуру, прошу голосувати, прошу підтримати. За скорочену, скорочена процедура – мораторій на землю, скорочена. Прошу голосувати, прошу підтримати, за скорочену процедуру. Голосуємо, щоб ми встигли "зелений" тариф. За-162 Рішення прийнято, колеги. І ми починаємо всіх доповідачів. Я буду викликати всіх доповідачів, по 2 хвилини. В мене велике прохання, колеги, не використовуйте весь час, бо це займе надто багато часу. В мене прохання усіх максимально лаконічно, прохання до всіх. Отже, перша народний депутат України Тимошенко Юлія Володимирівна. Приготуватися Барна Олег Степанович. І прошу всіх максимально лаконічно. Будь ласка. Шановні колеги, сьогодні надзвичайно знакове голосування. Це голосування про незалежність, суверенітет нашої країни, про продовження мораторію на продаж сільськогосподарської землі. Можу сказати, що зараз в залі будуть визначатися своїм голосуванням народні депутати, хто з них державники, хто з них боронить Україну і стоїть за інтереси України, а хто, вибачте, барига, який зараз рисачить по залу від корпорацій, які понакопичували по сотні тисяч гектарів землі в своєму користуванні і переконують депутатів не продовжувати мораторій. І можу сказати, що я потім після голосування поіменно назву цих героїв. Дорогі друзі, не забувайте, що розпродаж сільськогосподарської землі в той час, коли окуповані Донецька, Луганська, Автономна Республіка Крим, говорить про те, що ви легально даєте право там по суті привласнити українську землю абсолютно на законних, визначених цим парламентом підставах. Я прошу вас до тих пір, поки ми не запровадимо нормальні фермерські господарства, сімейні ферми, поки ми не поставимо сільськогосподарську землю в ту стратегію, в якій живуть всі аграрні держави, ви не маєте права дати монополістам, які володіють до мільйона гектарів землі, в тому числі родина Президента, і ми подивимося як будуть голосувати його люди. Ви просто даєте їм право легалізувати цю абсолютно корупційну систему, яка сьогодні є з землею. Кожен голос, який буде проти мораторію на продаж землі, буде доведений до людей. Всі люди поіменно будуть знати ворогів України і ворогів нашого майбутнього. Голосуємо…

Дякую. Запрошую до слова народного депутата Барну. Наступний буде народний депутат Шверк. Прошу. Немає народного депутата Барни? Народний депутат Шверк – доповідач наступного… Є народний депутат Барна. Прошу до слова. І підготуватися народному депутату Шверку. Слава Ісусу Христу! Шановне панство! Земля була, є і буде, сподіваюся, основою, колискою нашої нації. А тому нам треба зробити все від нас належне, щоб українська земля давала можливість працювати на них українським селянам. Щоб наша земля давала достаток українським родинам. Щоб наша земля українська робила добротні наші сільські громади і також всю Україну. Тому, очевидно, до тих пір, поки належним чином не врегульовані відносини використання української землі чи її ринку, не прийнятий ряд інших законів, нам обов'язково потрібно зараз проголосувати законопроект щодо мораторію на продаж землі. Чому це необхідно. В першу чергу це необхідно для того, щоб не виникло юридичного дуалізму. Тому що дехто говорить, нібито не буде продажу із-за того, що немає закону про обіг обіг землі. Ні, рішення судів будуть двоякі і, повірте, не на користь українців, особливо тим, хто схоче купити землю і буде платити суддям для прийняття рішення щодо саме продажу землі. Тому, шановні колеги, я звертаюся до вас проголосувати законопроект мій, відносно мораторію землі до 2024 року, у зв'язку з тим, щоб депутати нового скликання в кінці вирішення цього питання вирішили питання ринку землі на тих законодавчих основах, які дадуть змогу нашу українську землю використовувати виключно на благо українських селян, українських родин, українських громад, а не так, щоб вона стала засобом збагачення для світових фінансових груп,

БАРНА О.С. Отож, прошу вас підтримати законопроект щодо підтримки мораторію і разом спільно турбуватися про українське село. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. Запрошую до слова народного депутата Шверка. Наступним буде виступати народний депутат Мушак. Шановні колеги, в моєму законопроекті є пропозиція подовжити дію мораторію на землю до 22 квітня 2019 року, це день народження Володимира Ілліча Леніна. Це для того, щоб кожен зрозумів, що лише комуністична ідеологія – це та ідеологія, коли держава має диктувати своїм громадянам, як їм розпоряджатися своїм майном. Тому я кажу, що кожна людина, яка проголосує за мораторій, – це вірний послідовний комуністичної ідеології. Можна заборонити Комуністичну партію, але, на жаль, неможна заборонити комуністичну ідеологію. Ще раз: відміна мораторію жодним чином не призводить до того, що починає працювати ринок землі. Бо ринок землі, згідно з Конституцією, починає працювати лише після того, коли ми тут у залі ухвалимо якісний Закон про обіг сільськогосподарської землі. А для чого… А чому необхідно відмінити мораторій? Для того, щоб змінити порядок денний. Сьогодні порядок денний – подовжити мораторій і наскільки подовжити мораторій. Якщо не буде мораторію, порядок денний зміниться, і постане питання, який має бути ринок землі, хто буде його розробляти, щоб ми всіх почули в цьому питанні і розробили нарешті такий закон, який влаштує всіх в Україні. Ще Ейнштейн казав: "Це лише дурні люди кожного року діють однаково і очікують інших результатів". Я впевнений, якщо сьогодні ми подовжимо мораторій, як це робили вже 10 раз в цьому залі, через рік ми, можливо, вже… ШВЕРК Г.А. І скажуть: "Так, ми прийшли, треба знову подовжити мораторій, озирнутися, подивитися і таке ніше". І ми цю ситуацію вже маємо 18 років…

Дякую вам. Дякую, шановний доповідач. Наступний доповідач – народний депутат Мушак. Доброго дня, шановні колеги! Я радий всіх вітати, що 17-й рік ми продовжуємо мораторій. Я також хочу відсвяткувати 15 років аргументу, що українці чомусь не готові до ринку землі. Весь світ уже готовий, як би відправляють людей на Марс, Ілон Маск, який сумашедші речі – гіперлупи – робить, а ми ще кажемо, можна дозволити українцю чи не можна дозволити українцю вільно розпоряджатися своєю землею. Також хотів би зазначити, що в цьому залі на цій трибуні в цьому скликанні ми четвертий раз розглядаємо мораторій. Ну, якось треба щось уже міняти. Що за цей момент сталося? За цей момент сталися ті жахливі речі, про які нас переконують, що вони стануться, коли відкрити ринок землі, а саме олігархи все скуплять, іноземці прийдуть. Так от, під час мораторію, за який голосували вірні ленінці, агрохолдинг "Кернел" додав 200 тисяч гектарів землі. Агрохолдинг "Мрія" був викуплений саудитами. Тому, шановні, якщо ви боретеся проти цих жахливих речей, то насправді не треба продовжувати мораторій, треба запускати нормальний цивілізований ринок. І, мені знається, в цьому наша повинна була би суть, а не 17 років по колу ходити і казати, що українець якийсь не такий, і він недостатньо розумний, щоб розібратися, за якою ціною йому купувати або продавати землю. Сходіть, врешті-решт, на ринок і попробуйте купити там картоплі в два рази дешевше, ніж вона коштує. Цього не буде. Так само не буде і з землею. Люди грамотні і розберуться. Тому я сьогодні всіх закликаю до того, щоб ми чітко проголосували проти продовження Це не запускає ринок землі, а знімає з нас психологічний бар'єр, що українцю щось заборонено. Навпаки, ми повинні сприяти тому, щоб українцю було дозволено в своїй Богом даній землі мати права та можливості. Дякую вам. Смерть мораторію! Наступного запрошую до слова народного депутата Максима Бурбака. Підготуватися народному депутату Бакуменку. Питання вільного обігу землі, воно дуже чутливе для нас, для українців. І тому до нього треба підходити досить ретельно. "Народний фронт" виступає за вільний обіг землі, який буде чітко врегульований чинним законодавством. Суть мого законопроекту дуже проста. Ми будемо голосувати за продовження мораторію до липня 2020 року. Чому? Цей рік – це рік, наступний рік, це рік президентських і парламентських виборів. І всі політичні сили будуть використовувати дану тему для того, щоб здобувати собі електоральні якісь переваги. Тому ми вважаємо, що треба пройти і президентські, і парламентські вибори, сформувати, тяжко, вважаю, але буде сформована нова коаліція, буде обрано новий уряд, і в моєму законі прописано, що новий уряд повинен до березня 2020 року розробити законопроект про вільний обіг землі. Верховна Рада наступного скликання повинна його прийняти. І тоді вже в липні 2020 року може буде знято мораторій, коли вже ми будемо мати чіткі прозорі правила гри, які будуть передбачати, що власність на землю мають лише громадяни України. Треба обмежити і кількість землі в одні руки. Треба створити державне агентство, яке буде лише займатися посвідченням договорів купівлі-продажу землі, для того, щоб наші фермери і сільські господарства були захищені, і змогли отримати можливість придбати землю. Тому, шановні колеги, фракція "Народний фронт" буде голосувати за продовжений мораторій і прошу вас підтримати мій законопроект. Дякую. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. Запрошую до слова народного депутата Бакуменка. Наступний буде народний депутат Вілкул. Шановна пані головуюча, шановні народні депутати! Я так, щоб ми трошки накал знизили. Наша група народних депутатів аграрного комітету запропонувала законопроект 9355-5. Даним законопроектом пропонується продовжити на рік, до 1 січня 2020 року, строк мораторію на продаж чи іншим способом відчуження земель сільськогосподарського призначення. Також цим законопроектом передбачається доручити Кабінету Міністрів внести до 1 березня 2019 року на розгляд Верховної Ради проект Закону про обіг земель сільськогосподарського призначення. Хочу зазначити, мораторій не повинен тривати вічно. Але зараз на базі аграрного комітету вже півроку працює створена робоча група з числа всіх асоціацій, які представляють український бізнес, тих людей, які представляють сьогодні 7 мільйонів власників земель, міжнародних експертів, якою зараз розробляється закон про обіг землі. Цей закон про обіг землі ми будемо презентувати в кінці вже марта місяця. І в цьому проекті закону далі ми надамо можливість, як проект закону, широке коло громадського обговорення. Всі фермери, всі учасники ринку, районні, обласні совєты, все місцеве самоврядування будуть учасниками цього процесу. Головне земля буде належати українцям, ніяким іностранцям, як ми кажемо, і ми дамо вже не політичну площину, а фахову дискусію. Прошу підтримати наш законопроект і зняти політичні мотиви з цього. Дякую дуже вам. Дякую. Комітетський законопроект. Зараз до слова запрошується Вілкул Олександр Юрійович. Будь ласка, пане Олександр. І, колеги, закликаю всіх до лаконічності, всіх співдоповідачів. Шановні народні депутати! Чого хоче від України МВФ? Чого хочуть міжнародні банкіри? Сировини, гастарбайтерів і землі. І наша маріонеточна влада на чолі з Президентом Порошенком виконує всі їх забаганки за те, що їм іноді дають кредити і дозволяють частину розкрадати. У нас вже 8 мільйонів людей виїхали за кордон і піднімають ВВП будь-якої країни, але не нашої. Також ми знаємо, і всі, хто сьогодні сидить в цьому залі знає, що наш уряд і Президент підписали з МВФ меморандум, в якому зобов'язались продавати землю. Так, вони зараз попросили відстрочку на невеличкий термін, до післявиборів, тому що розуміють, що їх зараз народ просто змете. Але якщо до влади прийде хтось схожий, або, не дай Боже, ця влада, залишиться в президентському кріслі Порошенко, то я вам кажу, що вже в наступному році буде продаватись українська земля транснаціональним корпораціям. Ми запропонували наш варіант закону. Що в ньому? Перше. Мораторій на продаж землі до проведення всеукраїнського референдуму. Чому так? Тому що не Президент з декількома відсотками рейтингу повинен це робити і не дискредитований парламент, а лише народ України. Також хочу вам сказати, що я знаю, який консенсусний варіант у вас є – на один рік продлити мораторій та розробити до 1 квітня законопроект про обіг земель і в його "Прикінцевих положеннях" записати, що можна відмінити цей мораторій. Це лише робиться для відволікання уваги того, що ви хочете зробити. Ми, безумовно, будемо голосувати за цей мораторій на один рік, це краще, чим нічого... Будь ласка, 10 секунд. ВІЛКУЛ О.Ю. Але я впевнений, що через декілька місяців цієї влади не буде і цього парламенту не буде через 9 місяців, і перемога буде за нами. Дякую. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. Будь ласка, Головко Михайло Йосипович. Михайло Головко, "Всеукраїнське об'єднання "Свобода", 164 виборчий округ, Тернопільщина. Шановні українці, зберегти нашу українську землю – це наш святий обов'язок. Так, як це роблять зараз наші хлопці-захисники на сході, проливаючи власну кров, захищаючи кожен квадратний метр нашої святої української землі, не хочуть її віддати ворогу-агресору, так сьогодні наше завдання зберегти її і не віддати через хитрі схеми, щоб знову чергові окупанти так, як в свій час у 90-х роках розпродали стратегічні підприємства в нашій державі, і українці в одну мить стали бідними і злиденними, сьогодні вони хочуть забрати українську землю. Я вам хочу сказати, що, друзі, земля – це не товар, земля – це життєвий простір нації. Не землю повинні ми продавати, ми повинні продавати продукцію, яка вирощується на цій землі. Чому ви не хочете підтримати селян, малих фермерів, дати їм дотації, дати їм дешеві безвідсоткові кредити, дати їм техніку в лізинг, створити умови для того, щоб український селянин працював і ставав заможнім, і успішним? А ви довели село до зубожіння, а тепер за безцінь забрати хочете у людей цю землю, взагалі не плануєте нічого нікому платити, а просто її банально вкрасти в українського народу. А українці проти того, щоб земля сьогодні продавалася і ставала товаром. Наше завдання сьогодні – захистити село. Чому у багатьох країнах, в тому самому Ізраїлі, земля не продається? Бо Ізраїль воює, має ворожі країни навколо себе, а ви хочете продати землю. Хто її купить? Селяни бідові чи хто її купить? Це олігархи куплять, транснаціональні корпорації, це москалі куплять через підставних осіб, це куплять китайці, турки, араби. українці тоді ніколи не будуть господарями, українці тоді стануть кріпаками наймитами, жебраками на своїй, Богом даній землі. Ми цього не дозволимо, тому закликаємо підтримати мораторій. А взагалі "Свобода" вимагає ухвалити Закон про заборону продажу землі сільськогосподарського призначення, а утворити Державний земельний банк. Якщо людина хоче, то хай продасть державі, держава викупить за ринковою ціною і тоді здає цю землю в оренду... дуже вам. Зараз Левченко. Левченко, будь ласка, Юрій Левченко. Левченко, "Свобода", 223 округ, місто Київ. По-перше, я хотів би звернутися до головуючого і до всієї зали, що це абсурд, що ми такі фундаментальні речі розглядаємо у форматі скороченої процедури, у форматі 2 хвилин. Коли деякі депутати дозволяють собі жартики різні робити, різні законопроекти, жарти подавати, деякі дозволяють з рідними невідомо про що говорити, а це фундаментальні речі для країни. Так от спробую за півтори хвилини все ж таки сказати важливі речі. По-перше, на відміну від більшості тут виступаючих Всеукраїнське об'єднання "Свобода" виступає не за мораторій, не за мораторій. Ми виступаємо за заборону торгівлі землею сільськогосподарського призначення. Крапка. Не заборону поки поки що, не заборону на 5 років, не заборону на 10 років, а взагалі за заборону торгівлі землею сільськогосподарського призначення. І наголошую, не всією землею, як тут дехто маніпулював, а землею сільськогосподарського призначення. Чому? Тому що це є наш стратегічний ресурс. 25 років тому вже багато тут хто сидів, до речі, ваші попередники і ваші господарі розпродали стратегічні підприємства. І ми бачимо, в якому стані зараз країна, ми бачимо той олігархічний монополізм, ту олігархічну економіку, в якій зараз потерпає країна. Тепер ви хочете продати останній стратегічний ресурс української нації. Замість того, щоб навколо цього ресурсу побудувати державну політику, побудувати державне машинобудування, страхову галузь, флот відбудувати наш торговий, замість того, щоб нормально побудувати нормальну економіку навколо цього ресурсу, ви хочете дати його в приватні руки назавжди. Коли ви кажете, що латифундисти вже сформували латифундії, але ви забуваєте згадувати одну важливу річ, що це вони орендовану землю зібрали до купи, і нормальна влада може в них забрати цю орендовану землю, розірвати договір оренди, якщо буде нормальна влада, власне кажучи. нормальна влада має використовувати землі сільськогосподарського призначення як стратегічний державний ресурс… Прошу 10 секунд. 10 секунд. Всім давали. ГОЛОВУЮЧИЙ. Нормальна влада має використовувати землю сільськогосподарського призначення як стратегічний ресурс для розбудови економіки. Людям треба дати право продавати землю державі, виключно державі, і держава має цим опікуватися. Жодної… Дякую. Павло Кишкар. Наполягає на виступі? Наполягає. Будь ласка, пане Павло. Я з вашого дозволу дуже коротко. Позиція продовжувати те, що не потребує продовження, якось виглядає трішки абсурдно. Ми з точки зору консерватизму, ми наполягаємо на тому, що держава в існуючій парадигмі діючого законодавства може розвивати сільське господарство, може рятувати сільську місцевість, створювати робочі місця через системи кредитування, через пільги для виробників сільськогосподарської продукції, через різні інструменти стимулювання експорту сільськогосподарської продукції, виробленої в Україні. Працюйте, пане Гройсмане, над тим, щоби стимулювати і зберегти село, адже 100 одноосібників – це мінімум 150 дітей у школі, це збереження школи, збереження ФАПу, збереження тієї інфраструктури, яка існує на селі. Прошу вас голосувати червоною, в тому числі, за мій законопроект. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую вам. Ар'єв Володимир, будь ласка. Конго, Таджикистан, Венесуела, Куба, Північна Корея і Україна – це країни, в яких немає можливості селянам продавати землю. І серед них є Україна, і компанія в нас, як бачите, дуже поважна і потужна. Тому я розумію, всі передвиборчі роки, ідуть часи. Я буду звертатися не до колег, я буду звертатися до громадян. Вас цинічно намагаються сьогодні обдурити. Ті, хто сьогодні використовує "сірі" схеми, самі є лендлордами, хто у вас за безцінь збирає паї і на 50 років заганяє вас до кріпацтва, сьогодні будуть голосувати за продовження мораторію, за те, щоб ви не мали права розпоряджатися своїм майном, за те, щоб ви стали знову кріпаками, за те, щоби продовжити, як в 1917 році ленінський Декрет на землю. Вони є тими, хто... нащадками тих, хто убивали українців, влаштовували Голодомори і забирали у селян можливість користуватися їхньою землею. Вони тут бігають з вилами, з цепами З вилами і цепами наші селяни сьогодні обробляють свою землю, саме цими примітивними речами, а не сучасною сільгосптехнікою і будуть так і далі. А вони будуть вам розповідати як вони за селян, як вони за землю, як вони захищають інтереси. Тільки проти мораторію, тільки вільний ринок землі може дати можливість селянам нарешті розбагатіти, а не брехня тих, хто голосує сьогодні за мораторій. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. Хлань Сергій Володимирович.

забрав в українських селян землю, і сьогоднішня нинішня влада намагається зробити те саме – позбавити українських селян землі. Замість того, щоб дати людям дешеві кредити, обігові кошти, державну підтримку, дотації, нормальну ціну на молоко, відновлення соціальної сфери у школі... у селі, відновлення тваринництва, відновлення робочих місць, що ви пропонуєте сьогодні українцям? Ви їм пропонуєте величезний обман. Ви, панове глитаї, латифундисти, запроданці, ви пропонуєте українським селянам, українському народу величезний обман. Тому що кожен українець… ви безнадійно далекі від народу, поїдьте в село і спитайте, у людей немає грошей купити цю землю. Просте питання: хто її купить. Ви, буржуї, купите її. Міжнародний валютний фонд видасть кредити під нуль процентів

державної політики по відношенню до села. Сьогодні в селах закривають школи, ФАПи, пошти, вирізають останніх корів, вивозять зерно, немає переробки. Хочуть продати землю, потім дивуються, що люди з села виїжджають. Не землю продавать треба, а продукцію. Відновлення тваринництва, відновлення відновлення переробки, продаж продукції з високою доданою вартістю. І ніяких кредитів МВФ не треба буде. І будемо купатися як вареники в маслі і свою землю будемо мати навіки, щоб всі прийдешні покоління українців нею… ЛЯШКО О.В. А не тільки ви, одноденки. Через три місяці вас не буде. Хочуть за три місяці землю роздерибанить, ресурси роздерибанить, все роздерибанити, тому що знають, що через три місяці… Колеги, всім доповідачам 10 секунд, однаково. Всім Сергій Хлань, "Блок Петра Порошенка", Херсонщина. Шановні колеги, своїм законопроектом я продовжую парад абсурду, який відбувається сьогодні в стінах Верховної Ради. Мораторій на продаж земель сільськогосподарського призначення діє, і це прописано в Земельному кодексі (стаття 14, 15 "Перехідних положень"). Він діє до тих пір, поки не буде прийнятий Закон про обіг земель сільськогосподарського призначення. Всі закони, які подані сьогодні на розгляд Верховної Ради, це не що інше, як марнотратство і політичний піар деяких політичних партій, який не стосується жодним чином ні прав селян, ні мораторію, нічого. Те, що чотири роки рік за роком Верховна Рада продовжує на рік мораторій з умовами того, що саме в цей рік буде прийнятий Закон про обіг земель сільськогосподарського призначення, це вже якесь дивне дежавю, бо нічого не робиться. Рік назад ми з колегами подали Закон про обіг земель сільськогосподарського призначення і запросили наших колег долучитися до співпраці щодо його опрацювання, прийняти запобіжники, прийняти деякі зауваження і прийняти його в залі Верховної Ради, а не рік за роком приймати якийсь мораторій. Тому я своїм законом прошу його продовжити до 1 травня – до Дня труда, тому що фактично мораторієм, фактично мораторієм знищуються права трударів, селян. Тому що їх вимушено заставляють продавати свої земельні паї за копійки. Подивіться за статистикою, сьогодні в умовах мораторію нелегально переходять земельні паї до одних людей, а люди продають за копійки, тому що не мають права зробити це легально. Мораторієм ми знищуємо село, ми знищуємо селян і забираємо всі кошти, останні кошти у цих селян… Пташник Вікторія. Шановні народні депутати, шановні українці! Я сьогодні не буду змагатися в палких промовах з окремими політиками. Тому що я є юрист, і я просто не можу собі дозволити маніпулювати тією юридичною базою і законодавством, яке я читаю. Я хочу повідомити вас про те, що Земельним кодексом, його "Перехідними положеннями" чітко встановлено, що заборона на продаж сільськогосподарських земель діятиме до конкретної дати, але в будь-якому випадку вона не буде знята раніше, як буде прийнятий Закон про обіг сільськогосподарських земель. Я хочу вас повідомити, що сьогодні ні парламент, ні Кабінет Міністрів України не працює над цим Законом про обіг сільськогосподарських земель. Що це означає? Що за яку би дату тут би не голосували, що би не обговорювали, хоча би до 2500 року, але мораторій все одно буде діяти, допоки закон не буде прийнятий. Тому немає ніякого сенсу і ніякого значення, навіть якщо скасувати цю дату, навіть якщо не проголосувати за жоден закон, мораторій діятиме і далі. Натомість, що відбувається наразі? Будь ласка, введіть в мережах, в Google введіть введіть "продам пай", і ви побачите десятки, сотні оголошень, де ви побачите різні схеми ухилення від того мораторію, який діє, шляхом договору оренди, міни, емфітевзису, який, до речі, ще й передається у спадок. І ви побачите як великі латифундисти просто обходять ті заборони, які існують, і обдурюють вас, вигукуючи тут палкі промови. Саме тому в своєму законопроекті я запропонувала розраховувати рік, до якого "діятиме" (в лапках)

Єдине позитивне значення і єдиний позитивний сенс в цьому – це тренування мозку народних депутатів, які згадають математику, я сподіваюся. Дякую. Шановні колеги, шановні українці, насправді я думаю, що ще багато років ми будемо чути це питання в сесійній залі, адже соціологія показує, що більше 70 відсотків громадян України проти ринку землі. Це єдине, що сьогодні стримує відкриття ринку землі. Тому наступного року, хто б що тут не розповідав, у нас під час двох виборчих кампаній ніхто не буде відкривати ринок землі, тому ніхто не займається сьогодні, насамперед, стратегією, який ринок землі пропонують нам сьогодні. Тут багато моїх колег говорять про те, що це чи то Ленін, чи то комуністи вигадали. А що ви пропонуєте? Яким чином завтра нам працювати, якщо не буде мораторію? От, якби Конституційний Суд нещодавно розглянув питання, яке вносили наші колеги, і зняв мораторій з землі? В один день у нас не було б ні власників, ні ринку землі. Тому, насамперед, хто хоче цим позайматися, давайте займемось стратегією. враховуючи те, що будуть вибори, ніхто не буде опікуватися цим питанням, і у нас буде новий парламент, який буде вже знімати мораторій або встановлювати ринок землі, давайте попрацюємо над стратегічними питаннями. наприклад, у Радикальної партії є нормальна пропозиція. Щоб це була стратегія фермерських господарств. Яку стратегію пропонують інші партії? Ми не почули. Якщо ваша стратегія – надати по мільйону гектар олігархам, скажіть про це. Але, якщо ми з вами не скажемо про те, як врятувати насамперед село і як дати людям надію на те, що вони зможуть там жити і наступні покоління, то все інше тут, на жаль, лише ми говоримо неправду людям. які сьогодні виступають про те, щоб зняти мораторій, нечесні. Тому давайте зараз проголосуємо і будемо працювати над законами. Дякую. Вадим Івченко, фракція "Батьківщина". Шановні колеги! Ринок газу ми вже маємо. Запитайте у людей за ціни в їхніх платіжках. Ринок електроенергії ми ось-ось введемо. Ринок лісу вже є – ми вивезли пів Карпат під виглядом дров! Ще потрібно ввести ринок землі. Аграрна політика сьогодні ґрунтується на тому, що ми віддаємо одним і тим самим компаніям мільярди коштів. Я хочу вам нагадати, колеги, що Україна сьогодні є в топ-країн серед країн з розвинутим рейдерством і корупцією. І відкриття ринку землі для країни буде катастрофою. А тепер з приводу загальноєвропейських правил. Колеги, Канада - одна з найуспішніших країн: у власності "корони федерації" 47 відсотків землі, у власності місцевої влади – 41. Німеччина: заборонена зайва концентрація землі, не більше 400-500 гектарів. У Франції ти не можеш взяти землю, якщо ти не орендуєш більше… якщо і зобов'язання покупця землі щодо особистого користування придбаної землі протягом 15 років на надання цієї землі в оренду. У Польщі максимальна кількість господарства 300 гектарів. У Румунії – 3 мільйони 800 фермерських господарств. правила європейські, які ви так прагнете у цьому парламенті, де є засилля латифундистів, де є засилля лобістів, не пройдуть. Тому сьогодні ще раз хочу наголосити: це тимчасовий, вимушений і безальтернативний захід. І ми пропонуємо, щоб ви підтримали законопроект, яким ми запроваджуємо мораторій і запроваджуємо орган держави, який буде викуповувати за ринковою вартістю паї у людей, які забажають. Дякую за увагу. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. І заключний виступ від авторів, Каплін Сергій Миколайович. Шановні співвітчизники, коли я особисто і сотні депутатів Верховної Ради заступали на свою посаду, ми тримали в руках Біблію і Конституцію. Ми присягали українському народові, що як мінімум заповідь Біблії "Не вкради" і 13 статтю Конституції, де записано, що надра і земля належать українському народу, ми будемо дотримуватись і виконувати. Я хочу вам сказати, дорогі наші співвітчизники, що і у тій самій Європі жалкують за те, що не можуть максимально сконцентрувати такі активи, обсяги землі для того, щоб будувати вертикально інтегровані господарства, для того, щоб забезпечити максимальну додану вартість, нормальну зарплату, конкурентоздатну ціну і захоплювати міжнародні ринки. У нашої країни, у нашого народу поки що така можливість є. Я хотів би сказати вам, дорогі українці, попросити вас, щоб ви розрізняли циніків, які борються за збереження вашої землі, від тих людей, які щиро хочуть це зробити. Шановна Юлія Володимирівна, я вам згадую прізвища народних депутатів БЮТу. Веревський – 600 тисяч гектарів землі. Це площа Закарпатської області. Це ваш депутат. Губський – 200 тисяч гектарів землі. Це ваш депутат. Лозинський – це ваш депутат. Сігал – ваш. Бахматюк сьогодні проданий йому, його людині, його помічнику, проданий округ Сугоняко. Тому я хочу сказати вам, дорогі мої співвітчизники, ми вам збережемо землю, ми побудуємо сучасну нову аграрну країну, ми піднімемо промисловість. Але ви повинні дати шанс новим, молодим, ті, хто будуть дбати за вас, хто готовий буде віддати життя за вас, ті, хто врятує вас від скаженого популізму і олігархії, яка прикривається начебто боротьбою за народ і захист українського народу. Слава Україні! Збережемо нашу землю, збережемо наші надра! Отже, виступи завершились. І, колеги, увага! Я прошу уваги. Увага! Зараз буде ще виступ від комітету, потім ми переходимо до голосування. І, колеги, є ще велике прохання, щоб ми проголосували Закон про трансплантацію, бо без того залишаться без лікування тисячі людей. В мене прохання, колеги, не затягуйте, "зелені" тарифи і трансплантація. Не затягуйте. Зараз 2 хвилини від комітету… Добре. Від комітету і від фракцій. Будь ласка, Кулініч. Прошу дуже коротко. Шановні колеги, стосовно поданих законопроектів комітет зазначає наступне. Майже усі законопроекти відрізняються лише датою зняття мораторію. Пропонується різні дати зняття мораторію – від 22 квітня 2019 року до 1 січня 2030 року. По суті, в юридичному плані це не має практичного сенсу. Мораторій діє до набрання чинності Законом про обіг земель сільськогосподарського призначення. Такого закону немає. Тобто хочу наголосити на тому, що просто перенесення дати не матиме жодних правових наслідків. це питання ми повинні розглядати не лише в юридичному, але і в соціальному сенсі. Тож комітет вважає, що для того, щоб не допустити соціальної напруги, вказану дату потрібно все ж таки перенести. Ми не можемо допустити політичні спекуляції з цього питання. Більш оптимальним строком комітет вважає один рік, як пропонується в законопроекті 9355-5. Цей же законопроект зобов'язує Кабінет Міністрів України, нарешті, подати до Верховної Ради законопроект про обіг земель сільськогосподарського призначення, на який ми вже давно чекаємо. Тому комітет на своєму засіданні 18 грудня цього року підтримав законопроект 9355-5 і рекомендував Верховній Раді прийняти його в цілому як закон. Від себе хочу доповнити. Минулого тижня у Страсбурзі у складі української делегації я мав зустріч з депутатами Європарламенту, які представляють Комітет з питань сільського господарства та розвитку сільських територій. Темою зустрічі була політика щодо обігу земель сільськогосподарського призначення в країнах ЄС. І що ми почули? Зняття мораторію без ефективних запобіжників, без вирішення проблеми зайнятості на селі може привести до дуже серйозних негативних наслідків. Тому поки ми не знайдемо оптимальної моделі регулювання обігу земель сільськогосподарського призначення, говорити про введення обігу передчасно, про введення обігу земель. Але хотів би запросити всіх до предметної дискусії з цього питання. Яка б вона важка не була, але все рівно це питання треба вирішувати. Ми цю дискусію в комітеті почали. Створена робоча… ГОЛОВУЮЧИЙ. 10 секунд. Створена робоча група. Тому я закликаю всіх, шановні колеги, до цієї роботи, а комітет просить підтримати 9355-5 як самий оптимальний. Дякую. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. Отже, колеги, наполягають фракції на виступах. Але я буду давати тільки тим, хто попаде в перелік: два – за, два – проти. Бо, колеги, ми інакше не встигнемо розглянути наступний Закон про альтернативні джерела енергії. Ми не маємо на це права. Я вже оголошую, що ми на 15 хвилин продовжуємо, і я тільки дам тим, хто проведе запис. Я прошу: два – за, два – проти. Тільки чотири виступи. Прошу лаконічно і прошу швидко, колеги.

Шановні колеги, громадяни України! Селяни вони завжди боролися за своє право на землю. Не право держави, а за своє право. І на сьогоднішній день ми маємо прийняти рішення. Я вважаю, що цей мораторій ще трохи помораторимо, і взагалі вільної землі не залишиться. Тому потрібно не піаритися тут кожного року і розповідати, що нам треба виробити механізми… Скільки вам ще каденцій треба для того, щоб ті механізми напрацювати в кінці кінців? Тому ставимо крапку в цьому питанні і йдемо працювати. Я буду голосувати проти цього мораторію. БОНДАР В.В. Шановний Андрію Володимировичу, шановні колеги! Безумовно, я закликаю проголосувати сьогодні законопроект про мораторій на продаж землі. Сільськогосподарська земля – це останній найголовніший актив, який сьогодні залишається в руках України і українців. Тому ми закликаємо: не робіть, влада, свої кроки по знищенню цього останнього активу; не дайте перетворити цей актив в актив, який ви віднесете під міжнародних кредиторів як просто в ломбард останнє, що є в Україні найціннішого. Тому ми закликаємо всіх присутніх сьогодні в залі проголосувати за законопроект, який поданий, голосувати так, щоби будь-якою ціною сьогодні було проголосоване введення мораторію. І потім вже, через там 10 років, коли країна стане в нормальному стані, коли з'явиться реальна вартість цієї землі української, щоб люди могли правильно розпорядитися своїм найціннішим активом. А сьогодні дайте їм можливість, дайте їм нормальну орендну ставку, дайте можливість з кожного паю заробляти гроші і отримати за наступних 3, 5, 10 років більше від оренди, ніж вони сьогодні продадуть за копійки ту землю, яку їм пропонують продати. Тому ми закликаємо підтримати законопроект, який поданий і проголосувати за введення мораторію. Дякую. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. Від "Батьківщини" Тимошенко. На сьогоднішній день всім очевидно, що декілька родин в Україні практично захопили сільськогосподарську землю, викупивши її на тіньовому ринку. І тому зараз голосування за продовження мораторію на продаж сільськогосподарської землі і і недозволення легалізації вкраденої сільськогосподарської землі у України буде тестом на те, наскільки земельна мафія сьогодні панує в українському парламенті, скільки роздано грошей, скільки підкуплено депутатів, і хто сьогодні Україну здає, причому здає свідомо. на патріотизм, на відданість Україні, на професіоналізм і на розуміння стратегії виходу з цієї кризи. І тому той, хто не проголосує зараз за продовження мораторію на продаж сільськогосподарської землі, робить злочин проти України. І про кожне прізвище буде знати Україна. ГОЛОВУЮЧИЙ. Шахов, будь ласка, "Воля народу". Група "Воля народу", Сергій Шахов, політична сила "Наш край". Шановні колеги! З 1990 року в державі вже продали все, затопили шахти, вирізали заводи на металобрухт, зруйнована вся повністю індустріальна база. Залишилася тільки земля. Ми пам'ятаємо, хто хотів під час Другої світової війни вивезти землю з нашої держави, хто вбивав наших дідів, хто вбивав дітей, хто захоплював нашу землю. І сьогодні той, хто хоче продати землю під час війни, буде прирівнюватися до тих, хто вбивав наших дідів буквально під час Другої світової війни. "Наш край" проти сьогодні продажу землі. І ще раз хочу сказати, мораторій треба дати не тільки на рік, а під час цієї клятої війни з нашим ворогом. Треба негайно звернути увагу на селян, які страждають від того, що по кордону провели навіть паркан, який стіна між нашими ворогами, а через неї курка може перескочити, і не дали компенсацію людям. Яку землю можна продавати, шановні колеги? Ні до якої сьогодні землі не маємо права доторкатися, під час, покровом виборів Президента, під час, покровом виборів парламентських. Ми не можемо сьогодні зазирати в бік землі і віддавати латифундистам та олігархам наживатися сьогодні на українцях. В Польщі ціна на землю в 10 разів дорожче, в Італії - в 10 разів дорожче. Дякую. Ні – продажу землі! Сергій Шахов, політична сила "Наш край". ГОЛОВУЮЧИЙ. Від "Самопомочі" Березюк. І, колеги, потім буде заключний одна хвилина від "Опозиційного блоку", і переходимо до прийняття рішення. Через 3 хвилини прийняття рішення. Будь ласка, Березюк. 28 років волі дозволили, щоб в Україні виріс фермер. І, коли сьогодні у цього простого нормального фермера, який працює на землі, запитати, чи ви хочете відкриття ринку, 70 відсотків А коли запитати його, а ви хочете передати свою працю і свою землю у спадок своїм дітям – так. Так ось передати в спадок цю землю фермерам не вийде без ринку. І це шахрайство, яке сьогодні є в залі. Але сьогодні… Чому фермер боїться відкрити ринок? Фермер боїться відкрити ринок, бо не довіряє державі, бо вона не створила ринку, бо немає доступу до дешевої фінансової, до фінансових ресурсів для закупівлі якісного зерна насіння і іншої техніки. Вона боїться, держава, бо держава – рейдер, яка може в цьому процесі захопити землю, на якому працює фермер 20 років. Тому сьогодні частина нашої фракції, розуміючи, що без ринку ми ніколи не дозволимо фермеру стати господарем на землі, буде голосувати червоними проти мораторію. Але частина фракції скаже, що і ці червоні кнопки – це не, що двійка, а одиниця уряду за рабське неробство, яке є вони є, але частина підтримує мораторій. Чому? Тому що сьогодні не можна відкривати ринок землі, тому що нема ринку, буде жорстоке пограбування людей, які працюють на землі 20 років. Будь ласка, Долженков. Я прошу, колеги. Одну хвилину, пане Долженков. І переходимо до прийняття рішення. Я прошу всіх приготуватися до голосування. Я прошу лаконічно, бо ми не встигнемо наступний закон, через хвилину голосування. Будь ласка. Олександр Долженков, "Опозиційний блок". Чи потрібен нам ринок землі? Звичайно, потрібен, тому що без ринку землі немає ринкової капіталізації цього активу. Всі говорять про те, що єдиний актив, який залишився в Україні. А завдяки чому він залишився єдиним активом цінним на території України? А завдяки, мабуть, безгосподарчій політиці чинної влади, яка довела до ручки населення та економіку. Тому запроваджувати механізми реалізації землі зараз непотрібно. Це злочинно перед українцями. Тому що Україна зараз посідає топ-позиції в фермерському рейдерстві, тому що в полях в полях збирають врожаї інші особи незаконним способом, такого ще не було. Для того, щоб запобігти земельному рейдерству, звичайно, необхідно запроваджувати мораторій на реалізацію земель сільськогосподарського призначення.

відчуження земельної ділянки. І, відповідно, піаритися на тому, що продавати українську землю неправильно – це неправильно. Через те, що зараз існує зловживання чинної влади, через те "Опозиційний блок" голосуватиме за продовження мораторію на продаж землі. І, колеги, заключний виступ – Радикальна партія, Ігор Мосійчук, одна хвилина. І, колеги, через хвилину ми голосуємо. Ігор Мосійчук, Радикальна партія Олега Ляшка. Я хочу, щоб ви всі подивилися на ложу, де зараз стоять мої земляки полтавські фермери, подивилися їм в очі. Дехто з агітаторів за продаж землі піднімався, і вони йому сказали прямо, як його… ким його вважають за це. Пан Шверк, вам скажу, в Ізраїлі земля не продається. От коли почне продаваться, тоді і тут будемо голосувати. зараз… кожен, хто зараз проголосує проти мораторію на продаж землі, буде державним зрадником. Ви зараз зрадите націю і державу. Ви зараз в час війни віддаєте – неоліберали – віддаєте на поталу скарб української нації! Ви продасте матір рідну так, як продаєте землю! Дякую. Отже, колеги, переходимо до прийняття рішення. Я нагадую, що… (Шум у залі) Шверк, репліка 30 секунд. Дуже коротко, для того, щоби не затримувати. Пан Ігор помиляється: в Ізраїлі земля у часній власності і продається. Є обмеження, але продається. Отже, переходимо до прийняття рішення, колеги. Я буду ставити кожен закон у послідовності. Комітет пропонує прийняти 9355-5. І поки не буде прийнятий якийсь закон, я буду ставити кожен у послідовності. Прошу приготуватися. Комітет пропонує 9355-5. Першим я ставлю на голосування 5476 авторства Юлії Тимошенко. Хто підтримує даний проект Закону, прошу голосувати.

Наступний – 9355. Хто підтримує, прошу голосувати. Наступний… 108, відхилений. 9355-1. 55-1, Мушак. Ні, Шверк. Шверк. Колеги, не путайте мене. Я називаю тільки номери. Хто – за, підтримуємо, 55-1. Відхилено. Наступний – 9355. Хто підтримує, прошу голосувати. Оце Мушака, Мушак. Подивіться по матеріалах, я не довідка вам. Голосуємо.

Відхилений. Наступний – 9355-4, Бурбак. Голосуємо. За-176 Відхилений. І тепер комітетський, колеги, 9355-5 авторства Бакуменка Олександра Борисовича, той, який комітет просить поставити на голосування. Отже, 9355-5, за пропозицією комітету, за основу і в цілому прошу голосувати, прошу підтримати, голосуємо.

Закон прийнятий, колеги. Увага, не розходьтесь! Закон прийнятий. Переходимо до проекту Закону про альтернативні джерела енергії (8449). Я прошу проголосувати за скорочену процедуру. Прошу всіх бути на місцях. За скорочену прошу проголосувати, прошу підтримати, голосуємо за скорочену, голосуємо. Я продовжую засідання на 15 хвилин. Прошу всіх залишатися на місцях. Колеги, я прошу ще раз не виходіть із залу. Я ставлю пропозицію 8449 – альтернативні джерела енергії за скороченою процедурою. Прошу проголосувати. Є 150, так? Вибачте, є 150. Отже, тепер дуже коротко колеги. Перша доповідь – Домбровський. Дуже коротко, лаконічно, у нас всього 15 хвилин. Будь ласка, Домбровський. Шановні народні депутати! Шановні колеги! Шановна президія! Я думаю, що це надзвичайно символічно, що після такого важливого голосування по землі ми маємо дуже короткий, але все-таки шанс поговорити про національну безпеку, енергетичну безпеку і майбутнє… історію майбутніх поколінь. Тому що чиста енергія – це сьогодні надзвичайно важлива позиція, за яку воює і бореться весь світ, включаючи Паризьку угоду, яку ми з вами у цій залі ратифікували півтора роки тому. Я хотів сказати, що ми внесли Закон альтернативну енергетику. Було 7 законопроектів, потім комітет розглянув, вніс, визначив за базу як базовий законопроект перший. після того доопрацьований законопроект був проголосований в комітеті і пропонується прийняти його за основу в першому читанні. Шановні колеги, які ключові позиції є? перше. Я хотів би, щоб ми всі зрозуміли, що від філософії "зеленого" тарифу, який на сьогоднішній день є одним із самих високих в Європі, ми переходимо до філософії проведення дуже конкурентних аукціонів аукціонів як європейської моделі. Це дає можливість зменшити ціну на чисту електричну енергію в 1,5, в 2, в 3 рази. Друга позиція. Щоб не було у цій залі спекуляцій, ми зменшуємо "зелений" тариф на сонце на 25 відсотків з послідуючим зменшенням на 1,5 відсотки протягом трьох років.

Аукціони будуть проводитися на основі тільки використання системи ProZorro, яка показала свою конкурентність і достатньо високу якість. Тому, шановні колеги, у нас було дуже і дуже багато дискусій протягом багатьох місяців. Ми знайшли на сьогодні ж…

Дякую, колеги. Співавтори, я хочу вам, я хочу вам повідомити, колеги, лишилося 15 хвилин. Чим коротші виступи, тим більше шансів для прийняття. Є рішення комітету, колеги. Давайте ми зараз: два – за, два – проти, по фракціям і голосуємо. Ще наполягає… Колеги, інакше ми не встигнемо просто. Пан Олексій, Олексій – співавтор. Будь ласка, Олексій Рябчин. О.М. Олексій Рябчин, фракція "Батьківщина", Донеччина. Я – один із співавторів до цих законопроектів і хочу сказати, що уряд поставив нас перед таким вибором, що

І зараз ми бачимо ситуацію з "зеленими" тарифами, що уряд не відслідкував світові тенденції і не зміг зробити так, щоби вчасно людям здешевити вартість цієї "зеленої" енергії для того, щоб вона розвивалася. І ми бачимо, що є сім законопроектів від депутатів – жодного урядового. А ви знаєте взагалі, скільки в Міністерстві енергетики займаються "зеленою" генерацією? Одна людина за штатним розкладом. І коли ми будемо вводити аукціони, а я підтримую введення аукціонів з 20-го року, і фракція "Батьківщина" підтримує здешевлення "зеленої" енергії і збільшення "зеленої" енергії, но яким чином уряд буде це впроваджувати, коли вони навіть не можуть впровадити ринок електроенергії, а "зелені" аукціони будуть робитися на базі цього. І питання в тому, що питання в тому, що уряд не зміг вчасно побачити ці тренди, і довіра до уряду нульова, що він зможе це зробити в 2019 році. Чи означає це, що нам не треба рухатися далі і не приймати цей законопроект у першому читанні? Ні, нам треба рухатися далі. Однак фракція "Батьківщина", для якої розвиток "зеленої" генерації принциповий, і це Юлія Володимирівна зазначала в своєму новому курсі, що це наріжний камінь, нового курсу в генерації. Ми будемо подавати велику кількість правок до другого читання, і ми не будемо підтримувати законопроект повністю, якщо він не буде враховувати інтереси також малих споживачів, а не тільки великих інвесторів, які бажають не тільки "Роттердам плюс", не тільки звільнення від оподаткування, а ще й дуже великий і ласий "зелений" тариф. Тому ми підтримуємо курс на здешевлення "зеленої" енергії, ми підтримуємо курс на створення просьюмерів, на створення фермерських господарств, які будуть переходити на "зелену" енергію, однак до цього законопроекту поки що мало, мало довіри.

Перше, ми пропонуємо міняти систему, починаючи з 25-го року, а не з 19-го року, як пропонують автори базового законопроекту, до якого ми, автори – 24 народних депутати, пропонуємо альтернативу. Ми пропонуємо аукціони започатковувати з 25-го. Ми пропонуємо знижувати вартість з теж 25-го року, вони – з 20-го. От і вся різниця. Чому така різниця викладена? Дуже просто. Крім корупції, яка турбує наших інвесторів, які хочуть вкладати свої кошти в українську економіку, бізнесменів хвилює питання - постійна зміна правил. Як можна починати міняти правила через 2 тижні з 1 січня 19-го року? Який бізнес зможе таким чином прогнозувати свою рентабельність? Тому я, товариство, прошу, вдумайтесь, незважаючи на те, що в нас часу мало і нас змушують швидко-швидко голосувати, голосуємо за законопроект, який дає можливість плавно перейти до реформування цієї системи. Дякую. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. Отже, два – за, два – проти, колеги, коротко. Я нікого нічого не заставляю. Я пропоную прихильників "зеленої" енергетики підтримати закон. Будь ласка, два – за, два – проти. І прошу дуже лаконічно. Кожної хвилини депутатів стає менше. Кожної хвилини. І.П. Шановні колеги! Іван Рибак, 202-й виборчий круг, Чернівецька область. Давайте підтримаємо 8449 8449 як проект закону за основу, до другого читання його доопрацюємо. Дійсно, ті норми, які закладені в цьому законопроекті, достатньо прогресивні, і ми сьогодні повинні з вами навести якраз лад на ринку "зеленої" енергетики. Давайте підтримаємо. Наша фракція буде голосувати "за". Дякую.

Від нього буде залежати, яким чином буде розвиватися і чи взагалі буде розвиватися "зелена" енергетика наступні 10 років. Насправді, вона надзвичайно важлива для України. І навіть якщо вона є частково дорожчою, фактично ця генерація дає можливість диверсифікувати джерела енергії і забезпечити енергетичну безпеку. І це є можлива точка росту економіки, залучення інновацій. Тому "зелена" енергетика є важливою і не тільки в контексті наших угод Паризької кліматичної угоди, Угоди про асоціацію, в якій ми взяли на себе зобов'язання збільшувати частку відновлюваних джерел. Що дає для нас цей законопроект. В першу чергу є бажання змінити підхід до підтримки "зеленої" генерації, запровадити так звані аукціони. Аукціон сам по собі не є добром, не є злом. Все залежить від того, яким чином ці аукціони вести в Україні. Даний законопроект не передбачає чіткого механізму ведення аукціонів, тільки покладає на уряд зобов'язання зобов'язання розробити відповідні нормативні акти. Тому в даному законопроекті немає жодних гарантій того, що уряд буде проводити дані аукціони і буде виставляти квоти. Тому я вважаю, що або в повторному першому читанні, або до другого читання ці норми є обов'язковими для того, щоб приймати в принципі цей законопроект за основу і в цілому. Тому я вважаю… І також дуже важливо, що до всіх генерацій повинен бути застосований однаковий підхід як і до сонячної, так і до вітру, так і до енергії, виробленої з біомаси. А в даному законопроекті для одних видів генерації вводиться, пропонується ввести цей аукціон, для інших - чомусь ні. Я також вважаю, що повинні бути застосовані однакові конкурентні умови. в першу чергу хочу сказати, що даний законопроект без суттєвого доопрацювання не може бути прийнятий за основу і в цілому. Його потрібно суттєво доопрацьовувати, і це є наша відповідальність. Дякую. І, колеги, я наголошую вам… Оголосіть, від мікрофону оголосіть. Я повідомляю, що не буду додавати часу доданого, ми не встигаємо. Не буду давати доданого часу. Прошу передати слово Мартовицькому. ГОЛОВУЮЧИЙ. Мартовицький, будь ласка. І якщо можна, лаконічно. 18:05:55 МАРТОВИЦЬКИЙ А.В. Шановні колеги, законопроект 8449-д, який сьогодні пропонується проголосувати в залі, є, дійсно, прикладом європейської практики у питаннях стимулювання виробництва електроенергії з альтернативних джерел. Досвід інших країн світу, які проходили цей шлях протягом останніх 20-30 років, дає нам можливість сьогодні стверджувати про актуальність проблеми забезпечення конкурентних, прозорих, інвестиційних умов та вдосконалення механізмів раціонального стимулювання виробників "зеленої" енергетики. Зокрема, у більшості розвинутих країн Європи активно застосовується механізм проведення аукціону для конкурентного та прозорого надання державної підтримки виробникам електроенергії. Введення відкритих аукціонів для розподілу державних квот підтримки "зеленої" генерації забезпечить потрібний баланс між стимулюванням залучення нових інвестицій для розвитку виробництва з відновлювальних джерел енергії та забезпечення балансування цінової політики на внутрішніх ринках електричної Тому ініціатива запровадження аукціонів в Україні вкрай потрібна саме для захисту наших громадян від непередбачуваних коливань та збільшення цін на електричну енергію після відкриття конкурентного ринку у липні 2019 року. Фракція Політичної партії "Опозиційний блок", першочерговою метою якої завжди був захист, підтримка та забезпечення гідного рівня умов життя громадян України, буде підтримувати цей законопроект за основу та активно продовжить приймати участь у подальшому його доопрацюванні до другого читання. Також, я сподіваюсь, що незабаром даний закон буде прийнятий, і це сприятиме зниженню цінового навантаження на споживачів та покращенню інвестиційної привабливості нашої держави. У зв'язку з цим звертаюсь до вас, шановні колеги, і пропоную підтримати законопроект 8449-д. Дякую за увагу. Колеги, зараз буде заключний виступ. Через 2 хвилини голосування. Я прошу голів фракцій, щоб дуже відповідально запросити всіх в зал. Я прошу всіх зайти в зал, зайняти робочі місця, через 2 хвилини голосування. Рябчин передає слово для виступу Олегу Березюку, і через 2 хвилини прошу всіх бути в залі. Будь ласка. Енергетика України захоплена олігархами. Немає різниці, чи вона "зелена", чи вона вугільна, чи вона атомна. Цей закон є шлях проти енергетичних олігархів, це шлях зниження ціни для людей. За нього треба голосувати. Ініціатором цього закону був наш депутат Левко Підлісецький, який би сьогодні був в цьому залі, і він сьогодні дивиться, як ми будемо приймати цей законопроект. За нього треба голосувати. Але сьогодні я не про це хочу вам зараз сказати. Поїдете на округи і запитайте своїх мерів, по яких стінах вони будуть платити за нічне освітлення з 1 січня наступного року. І вони вам скажуть, що обленерго їх попередило: внаслідок того, що НКРЕ змінило змінило свою постанову, з 1 січня 2019 року міста не мають нічного тарифу. Це означає, що вони або вимкнуть світло, або будуть віддавати половину свого бюджету за те, щоб освітлювати нічні вулиці. Це шахрайство НКРЕКП і обленерго. Міста позбавляються ресурсу, який дозволяє їм дбати в тому числі про безпеку громадян. Запитайте в тих, хто сьогодні в цих містах вже починає виживати. Отже, колеги, ми переходимо до прийняття рішення. І я хочу наголосити те, про що говорив Домбровський. Пане Олександр, займайте робочі місця. Що з 20-го року, так? З 20-го року ця правка, яку озвучив голова комітету. І з цією правкою я поставлю, колеги, тільки за основу, за основу законопроект. Я прошу всіх зайти в зал. Я комітетський, об'єднаний, який напрацювали всі депутати поставлю тільки за основу. Отже, колеги, я ставлю на голосування проект Закону про внесення змін до деяких законів України щодо забезпечення конкурентних умов виробництва електричної енергії з альтернативних джерел енергії (8449-д), доопрацьований комітетський, за основу з правками, який озвучив голова комітету Домбровський під стенограму. Прошу голосувати. Кожен голос. Прошу підтримати уважно, відповідально. Голосуємо, колеги, "за". Підтримуємо. Голосуємо. Прошу підтримати. Шість чоловік. Я поставлю, але запросіть людей в зал. Зайдіть в зал, колеги. Я прошу, запросіть в зал. Нам бракує всього сім людей. У нас затягнувся день. І, колеги, я дуже прошу, побудьте дисциплінованими, до обіду не буде голосувань. Зайдіть в зал. Я прошу, перший поставлю на повернення. Отже, перше голосування. Я прошу підтримати пропозицію повернутись до розгляду закону. Не виходіть, колеги, я прошу, не виходіть. Руслан, Руслан, не виходіть. Це нечесно, колеги, поверніться. Це нечесно. Я прошу повернутись. Отже, я ставлю, Отже, я ставлю, колеги, перша пропозиція: повернутися до розгляду проекту закону. Прошу проголосувати, прошу підтримати. Голосуємо, колеги. Підтримаємо. Голосуємо. Прошу кожного голосувати, прошу підтримати. Повернулись, колеги. Тепер кожен на місці. Ніхто не виходить. Кожен голос має значення. Колеги, я прошу всіх зайти. Я ставлю 8449-д за основу з пропозиціями Домбровського. І кожен голос, колеги, прошу підтримати, прошу проголосувати. Підтримаємо "зелену" енергетику. Підтримаємо, колеги, наших громадян. Голосуємо. Прошу підтримати. Кожен голос. Голосуємо, колеги. Рибак, підтримайте. Голосуємо. Голосуємо. Голосуємо уважно, кожен голос. 18:12:38 За-227 Рішення прийнято, колеги. Я хочу ще, колеги, зачитати заяву Пташник. Вона повідомляє, що її картка не спрацювала під час голосування за Закон 5309: "Прошу вважати мій голос "за" за Закон 5309". Колеги, це був дуже важкий день, але це був історичний день. Ми вже не встигнемо, лишилося 2 хвилини до розгляду. Я не обіцяв, я сказав, що зроблю все, що можливе. Отже, колеги!.. Колеги, це неможливо зараз знайти голоси, Іра. Це неможливо. Я звертався до голів фракцій не брати участь в обговоренні. Зараз лишається 2 хвилини – оце є неможливо. Колеги, трансплантологію ми проголосуємо? Поверніться в зал тоді. В нас, колеги, в нас дві фракції проти. Колеги, треба було працювати повний день, я зробив, що міг сьогодні. Я як Голова Верховної Ради України зробив все, що міг. Я звертався до всіх на кожному етапі підтримати. Ми не змогли виконати всіх наших на сьогодні планів, які ми мали. Але, на жаль, до обіду ми прийняли тільки один закон, але історичний Закон про підтримку Української Церкви. Я всіх вас із тим, колеги, вітаю. Це був надважливий день, історичне рішення. Але зараз вечірнє засідання Верховної Ради України я оголошую закритим. Завтра о 10 годині ранку я запрошую всіх до продовження нашої роботи. Дякую вам. Дякую